Me räägime täna väga palju keskkonnateemadel, räägime sellest, et keskkonnaalaseid otsuseid on vaja teha. Aga väga raske on otsuseid teha sellises olukorras, kus meil puudub tegelikust olukorrast ülevaade.

Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu. Riigikogu juhatus tegeleb sellega vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, teeme nüüd kohaloleku kontrolli.

Eks seda oli näha juba eelmisel sügisel, et tõsine energiakandjate kriis on tulemas. Ja eks me siis eelmisel kütteperioodil

Seal ei ole midagi uut. Tegelikult ütleb valitsus: "Ei, ettevõtjaid me ei aita." Täna välisminister ütles, et mingit paketti kaalutakse. Saaks ometi teada, mis see siis on ja millal see tuleb. Ja seda ootavad kõik ettevõtjad. Seda ootavad mitmed ettevõtlussektorid,

Olukord on tõsine. Kutsun üles valitsuskoalitsiooni kiiresti tegutsema. Küsimus ei ole konkreetsetes meetmetes, mis meil on siin välja toodud, vaid suunas. Ja põhiline mure on tegelikult ettevõtjate pärast. Aitäh!

panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu 716. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

ehitistel eksponeerimine ka tulevikus. Ehk see eelnõu puudutab nii seda, mis on juba ehitatud, kui ka seda, mida keegi tulevikus plaanib ehitada.

Kuidas me seda olukorda reguleerime? Eelnõu eesmärk on lisada ehitusseadustikku nõue, mille kohaselt hoone avalikult nähtav osa, samuti avalikult eksponeeritud monument, skulptuur, mälestusmärk ja muu selline rajatis, ei tohi olla vaenu õhutav ega toetada või õigustada okupatsioonirežiimi, agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemist.

Tahan rõhutada ka seda, et lisatav uus nõue vastab oma sisult juba praegu õiguskorras kehtestatud teistele samasugustele keeldudele. Näiteks on Eestis keelatud agressiooniakti, genotsiidi, inimsusvastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine

Teie eelnõu eesmärk – eemaldada hooned või rajatised, mis toetavad või õigustavad okupatsioonirežiimi või agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastast kuritegu või sõjakuritegu

Inimesed on väga leidlikud. Väga raske on niimoodi ette öelda, mis see täpselt on. See ongi nii, et kui ühiskond tunnetab midagi vaenu õhutavana, siis ta seda ilmselt on.

see ongi võib-olla natukene niimoodi filosoofilisemalt sõnastatud, sest tegelikult see sisu ongi just selle ühiskondliku tunnetuse küsimus, sellele tulebki iga konkreetse objekti puhul hinnang anda ja otsa vaadata. Aitäh

Ma saan aru, mida tahetakse saavutada, aga samal ajal ma ei mõista, kuidas mõni hoone või ehitis saab

ma tahtsin küsida konkreetsemalt. Me teame, et praegu selline hoone nagu Vene kultuurikeskus

Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina leian, et selline eelnõu ja seaduste muudatused on vajalikud. Aga üllataval kombel on hakatud

et merelt ja maalt säraks kõrgel üle Tallinna vene peakiriku rist kui õigeusu võidu tunnus. Kas see salastatud komisjon on vaadanud pilti laiemalt, et see oli venestamise

viitasite sellele, et tulevikus võivad sellised olukorrad tekkida. Ma toon teile ühe näite võimalikust tulevikuolukorrast. Tallinna kinnisvaraomanik laseb oma seinale maalida Venemaa agressorist presidendi suhtes vaenu õhutava seinamaalingu. Tallinna Linnavalitsus eesotsas Mihhail Kõlvartiga leiab vastavalt teie seaduseelnõule, et tegemist on vaenu õhutava hoone hoone osaga, ja annab käsu kinnisvaraomanikule see eemaldada. See on eelnõu sisu, mida te tahate praegu seadustada. Miks te seda teete? kui vaenu õhutatakse meile sellise ebasõbraliku riigi ja tema riigipea suhtes, siis võib vaenu õhutada, on teie ettepanek, ma saan aru, või küsimuse sisu.

muuseumis. Kindlasti ongi oluline, et erinevad ajalookihistused oleksid meil säilinud, aga neid tuleks eksponeerida ikkagi museaalidena, mitte niimoodi avalikus ruumis nagu igapäevatarbe asjadena.

mille üle võib ju diskuteerida, kas selle oleks pidanud muuseumisse viima või mitte. Aga igal juhul on ta pigem muuseumis parem kui avalikus ruumis. Nii et igal juhul selles mõttes ajalugu tuleb talletada, aga selleks on muuseumid.

kas Hiina kommunistliku režiimi sümboolika, mis on väga selges seoses uiguuride ja tiibetlaste vastase genotsiidiga,

Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Minu hinnangul on tegemist õige algatusega. Küsimus on aga mõningates formuleeringutes. Praegu just tuli ka jutuks, et kuna karistusseadustiku järgi on vaenu õhutamine juba keelatud, siis on küsimus, kas seda on mõtet siin üle korrata, kuna see on raskesti tõlgendatav teatud juhtudel ja juba dubleeritud karistusseadustikus. Kas me võiksime keskenduda sellele formuleeringule, mis ütleb: "[...] toetada või õigustada okupatsioonirežiimi

kes samuti saab kaasata eksperte. Igal juhul on see hinnang võimalik ikkagi saada. Kui omanik ise ei oska seda hinnangut anda, siis ta saabki täpselt selles järjekorras nende institutsioonide poole pöörduda ja abi küsida.Ja

osadel omavalitsustel tõepoolest ei olegi. Seetõttu on meil seda seadust ka väga vaja, mitte ainult nende olemasolevate objektide hindamiseks ja eemaldamiseks, vaid ka tuleviku mõttes. Tegelikult

seisavad praegu üks silinder ja üks kuup, kus on kirjutatud "Võõrvõimud Riigikogus", sealhulgas on selle kuubi peale kirjutatud "Saksa okupatsioon".

arvates ka vaenu õhutavad? Mitu sellist mälestist, mis kannavad selliseid tunnusmärke, on selles teie nimekirjas, kus on juba 300 objekti? Aitäh!

Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Igal juhul on tegemist väga põneva eelnõuga, mis võimaldab kohalikul omavalitsusel sõita üle nii muinsuskaitsest kui ka põhiseaduses sätestatud eraomandi puutumatuse Tallinna volikogu liikmena ma näen, et Tallinna linnaruumis on mitmeid objekte, mis võiksid saada täiesti uue elamise, kui see eelnõu ükskord seaduseks saab. Näiteks kas teie selles objektide nimekirjas on olemas Vladimir Iljitš Lenini nimelise Tallinna Kultuuri‑ ja Spordipalee objekt, varjunimega Linnahall,

Aitäh selle humoorika küsimuse eest! Linnahalli kordategemine on tõesti üks habemega lugu. Ma ka väga loodan, et see saab mingi positiivse lahenduse. Aitäh

tähtpäevi. Samas on see objekt muinsuskaitsealune. Mis me sellega teeme? Kas see on viha õhutamine? Kas me peaksime selle ära koristama? Kas me peaksime keelama sinna kogunemise ära? Need on puhtpraktilised küsimused. Teie eelnõu nendele küsimustele absoluutselt ei vasta. Kuidas kommenteerite? Aitäh! Ega ükski seadus ei saa kõikidele üksikküsimustele vastata. Eelnõu on raamistik, mille abil me üksikküsimusi lahendame. Kui seal on kogunemised, kui seal on avaliku korra rikkumised, siis loomulikult see ongi politsei sekkumise koht. Selles mõttes ei ole võimalik seadusega kõiki üksikobjekte lahendada. Kui seal esinevad kõik need eelnõus nimetatud asjaolud, et tegu on vaenu õhutava, okupatsiooni toetava või õigustava objektiga,

Aga kui Mongoolias võetaks vastu selline seadus, siis võib-olla tuleks see maha võtta, sellepärast et tegu on ju inimesega, kes pani toime suuri agressioone ja genotsiide, vaieldamatult. kas me ei tohiks siis Eestis püstitada monumente näiteks oma esivanematele, kes aastal 1187 rüüstasid ja põletasid Rootsi pealinna Sigtuna,

ma arvan, et kõik, mis puudutab Eesti vabadusvõitlust, on igal juhul oluline, ja neid objekte, mis Eesti vabadusvõitlust toetavad, ei tohiks kindlasti eemaldada. Ma arvan, et seda seadust ei saa ka selliselt tõlgendada, et need tuleks eemaldada.

Üle Eesti on praegu kümneid mälestusmärke, mis kannavad nii või teisiti Saksa okupatsiooni tunnusmärke.

Maailmas on palju selliseid ajaloos olnud juhuseid, kui ühe ideoloogia kirik ehitatakse ümber teise ja uue ideoloogia kandjaks. Vahetatakse teatud

et ta Ukraina-vastast sõda taunib. Eks vaatame siis vastavalt olukorrale. Aga kahtlemata tuleb jälgida, millist õpetust seal kirikus ikkagi igapäevaselt kogudusele jagatakse. Aitäh!

või siis mitte Eesti Vabariik. Olge hea, austatud minister, tooge välja mulle sellest õigusaktist, mida me siin vaatame, kus on siin see ajaraam toodud, palun!

Minister tegi sarnase tutvustuse nagu siin saalis, seda ma üle kordama ei hakka.Paari sõnaga räägin komisjoni debatist. Komisjonis

isegi täide viidud katseid, õnnestunud katseid, püstitada erinevaid rajatisi, mis on põhjustanud ühiskonnas vaenu ja viidanud erinevatele kuritegelikele režiimidele.

Siis arutasime edasi seda teemat. Tõsi ju on, et korrakaitseseaduse alusel saab ka täna kõiki vaenu põhjustavaid objekte eemaldada või neid, mis ohtu põhjustavad, kui tuua näiteks Narva tanki.

vähemalt kindlasti, mis puudutab punamonumente. Me oleme seda praktikas ka näinud siin selle aasta jooksul: kui on kohalik omavalitsus otsustanud, mõnel harval juhul on valitsus otsustanud, siis on need asjad ka toimetatud.

Minu meelest ongi see õige. Seni on valitsus saanud sellega kenasti hakkama.Ja kui selleks on vajalik täpsem õigusraam, kuidas omavalitsustega koostööd teha või kuidas tulevikus ära hoida erineva sümboolika ja vaenu õhutavate rajatiste tulekut,

Julm sooritanud agressiooniakte, sõjakuritegusid, genotsiidi ja nõnda edasi, neid kuritegusid, mis on siin loetletud, kuigi nad tänapäeva mõttes võisid neid tegusid teha. Õiguslikus mõttes ei olnud need terminid tollal veel üldse käibel.

Avan läbirääkimised. Toomas Jürgenstein, palun!

eelnõu on omandanud enam-vähem esimeseks lugemiseks sobiva vormi, kuid paar natuke nõutust tekitavat küsimust on jäänud. Esiteks see, mis ka on kõlanud, et kas terve mõistuse rakendamisest punasümbolite probleemi lahendamiseks ei piisa. Ja teiseks, mis on natuke põhimõtteline: kas me ei peaks paralleelselt enam tähelepanu pöörama eelkõige monumentidele meie endi sees? Nendele monumentidele, mida rünnata ei

Tampere linnaväljakul loeb ette oma teost "Lenini valss" ja teeb seda paviljonis, kus ta pea kohal on viisnurk. Oletame, et see pilt oleks kusagilt Eesti linnaväljakult. Moraaliradikaal võib selles näha okupatsiooni õigustust. Seal on viisnurk, raamatus on tegelaseks Lenin, kes on romaanis peaaegu normaalne tüüp. Muide, see Lenin tuuakse veel Tartusse. Kõik see tundub ülimalt ohtlik. Terve mõistus aga ütleb, et pole see mingi viisnurk, see on taevatäht. Matsini sügavalt sümboolsetes romaanides võib aimata vaid kunagise pühaduse naeruvääristamist ja selle pühaduse kustutamist. Hakkavad ju Matsini käsitluses Tartus koos Leniniga tegutsema ka kasside jõugud.Aga

selle vaimse monumendi selgitamiseks hetkeks ajalukku. Iisraeli riigi keskpunkt oli tempel. Teame, et Rooma tulevane keiser Titus 70. aastal selle hävitas. Umbes 60 aastat hiljem küüditati juudid oma kodumaalt, Iisraelist ära. Esimesel pilgul tundus, et kuna juutide vaimne, materiaalne keskus sai hävitatud, kodumaal nad enam elada ei tohtinud ja et juutlus laguneb koost. Aga kõik me näeme, et vastav vaimsus ei kadunud. Ükskõik, kas ta eksisteeris kusagil Kaukaasias, Venemaal, Aafrikaski, sest seesama pühadus ja identiteet olid kandunud üle pühakirjale ja kui ühte templit võib hävitada, ühte hoonet võib hävitada, siis igas sünagoogis olevaid toorarulle ja sealtkaudu edasi kandunud vaimsust hävitada oli tunduvalt raskem.Aga kas toorarullidest on võimalik minna veel samm edasi, talletada nendel kirjas olev vaimsus enese sees? Ma arvan, et veel säilinud karniisi ebasobivate elementide puhastamisest ja üksikute skulptuuride eemaldamisest,

et sinimustvalge elas eestlaste südames. Ma mäletan, kui saabus vabaduse aimdus, siis päeva-kahega oli linnapilt sinimustvalgeid lippe täis. Mingeid voodrikangaid poes ikka leidus, emad ja vanaemad otsisid õmblusmasinad välja. Ja kui oma riigi sümbolid on rahva vaimus kindlalt paigas, on ka aeg aru pidada, mida teha võõrapäraste ehitistega. Kokkuvõtvalt, sotsiaaldemokraadid on seda meelt, et lõpetame esimese lugemise. Võib-olla peab eelnõu täpsustama. Need arutelud kirikute muutmise ja selle üle tundusid minu jaoks natuke liig. Aga ei tohi kunagi unustada, et vaimsed mälestusmärgid ja sümbolid on alati tugevamad kui materiaalsed. Peame seda silmas. Aitäh! Paul Puustusmaa, palun!

Eile võttis Leedu seim vastu desovetiseerimise seaduse. Seaduse,

koondada, siis nagu ikka, on see asi päris keeruline. Siin ma tuginen ministri sõnadele, et siis peaks ametnik juhinduma tervest mõistusest.

Ja sellepärast see eelnõu – ma rõhutan, et siin ei ole konservatiivide vastuseisu – vajab täpsemat määratlust. Ja kui me räägime okupatsioonist, siis me peame viitama vägagi konkreetselt ikkagi Eesti Vabariiki okupeerinud režiimidele, et ei tekiks lihtsalt segadust.

tegelikult, kui me nende punamonumentide likvideerimise eelnõusid hakkasime menetlema siin parlamendis, siis EKRE ehk rahvuskonservatiivide initsiatiiv, mis sündis siis aprillikuus käesoleval aastal,

mis siin sees on, et mitte üle koormata meie õigusloomet. Siin oli viide juba sellele, et karistusseadustikus on teatud mõisted olemas, meil ei ole mõtet dubleerida. Ja tõepoolest on oluline rõhutada, et me ei taha üldse ajalugu kustutada.

oli lihtsalt see isamaa, mida kõik inimesed on arvanud, et see on kuskile kadunud. Ei. See on meie auvõlg. Need on need asjad, mida me oleme tahtnud. Kurjuse mälestised ja kurjuse sümbolid tuleb eemaldada.

"Minule meeldib ajalugu tema paljukihilisuses. Ma ei taha mustvalget lihtsustatud ajalookontseptsiooni." Teine tsitaat: "Meie tugevus ja julgeolek sõltub sellest, kui sidusad me oleme. Minu silmis on hoopis julgeolekuoht ja probleem selles, et see punamonumentide lammutamise kampaania on ühiskonda lõhestanud." Mart

Ja kui me vaatame otsa sellele eelnõule, siis näeme, et seal toodud kriteeriumid, mille järgi hinnata, kas sümboolika on sobiv või mitte, on tegelikult väga laialivalguvad. Näiteks on kirjas, et hoone avalikult nähtav osa, monument, skulptuur või ausammas ei või olla vaenu õhutav.

tuletan meelde, et Riigikantselei juures on juba moodustatud komisjon, kes on juba mitu kuud tegutsenud, ja nüüd tuleb veel üks järjekordne. Seejuures ei täpsustata, kes sinna komisjoni kuuluma hakkavad. Ei ole kordagi mainitud, et sinna kaasatakse ajaloo-, kultuuri- või arhitektuurivaldkonna eksperte. See-eest märgitakse, et kindlasti hakatakse kaasama eksperte julgeolekuvaldkonnast, sest seletuskirja kohaselt kujutavad mõned ehitised lausa ohtu Eesti julgeolekule. Mul on küsimus, kas tõesti tänases keerulises ajas ei ole meie julgeolekuekspertidel midagi palju olulisemat teha. Aga üks hirmuäratavamaid muudatusi, mida püütakse seadusesse sisse kirjutada, on võimalus hoone lammutamiseks, kui muul viisil ei ole võimalik mingit sümboolikat eemaldada ja muul viisil ei ole võimalik see hoone nõuetega vastavusse viia. Kujutame ette, et kui tõesti näiteks Stockmanni vastas asuva maja

On märkimisväärne, et seaduse jõustumiseks antakse vaid kolm kuud aega, et viia kõik hooned uute nõuetega vastavusse. See on tegelikult väga lühike aeg.

See tähendab, et enam ei kontrollita avalikus kohas olevaid ehitisi, rajatisi ja mälestusmärke, vaid hakatakse kontrollima ka neid rajatisi, mis asuvad eramaal, kuid neid saab vaadelda avalikust kohast.

Lisaks on võimalik Justiitsministeeriumil rakendada vahetut sundi ning anda pädevused Politsei- ja Piirivalveametile. Tegelikult me peame tunnistama, et

Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 746 esimene lugemine lõpetada, kuid nagu me just kuulsime, on Keskerakonna fraktsioon teinud ettepaneku eelnõu 746 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda ettepanekut tuleb hääletada.Head

Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse eelnõu 702. See eelnõu vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust, aga enne kui me hääletame, avan läbirääkimised.

Ma katkestan hääletuse, meil on mingi tehniline probleem.

Eelnõu toetab 77 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt on meil Vabariigi Valitsuse algatatud patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 658, eelnõu on kolmandal lugemisel. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole.Panen hääletusele eelnõu 658. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Maksemäära muutmiseks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohaldurile. Ja maksemäära valik ei mõjuta esimesse sambasse kogunevaid pensioniõigusi, sest sotsiaalmaksust kantakse teise sambasse ikka 4%.

vahepeal kaotatud aega tagasi teha, mistõttu võib olla huvi suuremas summas makseid teha. Või siis näiteks inimesed võivad ju koguda ka kolmandasse sambasse, aga teatavasti kolmanda samba maksusoodustus on piiratud tulumaksusoodustuse absoluutmäära 6000 euroga. Seega, kui kolmanda samba piirsumma on ära kasutatud, siis on sobiv võimalus panustada teise samba määra tõstmisega. Sellel nädalal, kui te panite tähele, valmis kahe ministeeriumi ühistööna Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs. Sellise ülesande seadusandja ise sätestas seadusesse ja nüüd sai see valmis. Selle analüüsi koostamisse ei panustanud mitte ainult ministeeriumid, vaid osales ka erasektor. Analüüsi lühikokkuvõtte kohaselt meie pensionisüsteemi pensionid ei päästa suhtelisest vaesusest ega taga tööeluga sarnast sissetulekut. Rahvastiku vananemine toob kaasa senise olukorra süvenemise. Selle analüüsi järgi praegune esimene ja teine sammas tagavad pensionieas vaid hädavajaliku toimetuleku. Parema rahalise heaolu jaoks tuleb inimestel ise või tööandja abiga juurde koguda. Teiste Euroopa Liidu riikide võrdluses on Eestil suurimad raskused soovitud pensioni asendusmäära tagamisel. Pensioni ja palga suhe on Eestis üks Euroopa Liidu väiksemaid. Ka Eesti inimeste pensionisäästud jäävad OECD riikide võrdluses keskmisest tükk maad allapoole. Muidugi on neid meetmeid, millega pensionisüsteemi raha juurde tuua või seda raha kogumise

meetmest, millega pensionisüsteemi raha juurde tuua. Eelnõu rakendub aastast 2024, on vaja teha ettevalmistustöid.

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 711. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 73, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 721. Ka see

millega nähakse ette relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise ülesande täitmisel saadud isikuandmete edastamise õiguslik alus välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile.Meil

Eesti julgeolekut, andes meie Kaitseväele juurde neid täiendavaid volitusi, mis on vajalikud selleks, et Eesti sõjalist kaitset paremini ette valmistada. Tõstatatud probleemis ei komisjonis ega mujal keegi ohtu ei näe. Seda sel põhjusel, et nii nagu meie usaldame oma liitlasi, usaldavad liitlased meid. Kui seda usaldust ei ole, siis on üldse väga keeruline kaitsekoostööd ja Eesti kaitset ette näha.

Aitäh, hea kolleeg! Jah, seda ei ole tõesti kodu- ja töökorras detailselt lahti kirjutatud, selle praktika me kujundame siin saalis niivõrd, kuivõrd see on lahti kirjutamata.

panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 721. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

muutmise seaduse eelnõu 729 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Avan läbirääkimised. Priit Sibul, palun, Isamaa fraktsiooni nimel!

et võrdleva hindamise aruande kulud kompenseeritakse. Aga see ei ole põhjus, miks ma siia pulti tulin. Palju suurem mure on selle diskussiooni pärast, mis ühiskonnas on alanud ja

Ma arvan, et me peaksime üsna sügavalt mõtlema, millisel kujul ja kuidas neid protsesse ühiskonnas realiseerida, et selliseid olukordi ei oleks.

mõtlema – kas enne valimisi või pärast valimisi järgmine koosseis peaks veidikene selliste küsimuste üle mõtlema –, et kui meil avalikes huvides on vaja inimeste kodusid võõrandada, siis kas me tõesti arvame,

koduomaniku poolt, aga see ei näe ette selle riigipoolset rahastamist. Seda vastuolu me siin praegu lahendamegi

täiendava hüvitise poole eelneva aasta keskmise brutokuupalga ehk umbes 900 euro ulatuses, mida saab kasutada omandatava kinnisvara võrdleva hindamise ekspertiisi, aga samuti jätkuvalt asjaajamiskulude katteks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on selle võimaluse vastu palju huvi tuntud.

Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu 732 kolmas lugemine.

aga viimase lugemise eel tullakse ministeeriumist ja tehakse väike parandus, ja pärast seda selgub, et teatud valdkonna ettevõtjad ütlevad, et selle paranduse tulemusena ei pea nad

juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu 732. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Rahanduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamist esmaspäeval, 12. detsembril. Muudatusettepanekute

osutuse sellele, milleks antakse garantiid: Euroopa Komisjonile Ukraina finantsabiks riigigarantii andmine. Hääletus oli konsensuslik, kõik komisjoni liikmed toetasid seda. Komisjonis tekkis diskussioon selle üle, kuidas on selle garantii andmine edenenud. Teadaolevalt olid probleemid Ungariga, kuid istungi alguseks oli ajakirjanduses ilmunud viiteid, et see probleem on lahendunud.

Ja miks me peame seda tegema just nimelt koostöös, lisaks sellele, et tegemist on julgeoleku- ja Euroopa solidaarsusküsimusega ja et need teemad on väga tähtsad. Oluline on ka see, nagu sai siin diskussioonis osutatud, et Ungari, kes oli kõige skeptilisem, on sellega liitunud. Samuti sai meie diskussioonis viidatud sellele, et Ungari olukord on äärmiselt keeruline, et kogu abipakett on väga globaalne. Euroopa Komisjon ehk Euroopa Liit annab sellest 40%. Selles abipaketis osalevad veel Maailmapank, IMF, USA, Suurbritannia, Jaapan. Koostöös on võimalik saavutada palju enamat ja see abi on sisulisem, efektiivsem ja tulemuslikum. Kindlasti on oluline ka see, et kui kui iga riik eraldi hakkaks laenu võtma või peaks igaüks eraldi panustama, siis see panus oleks

osutasid need komisjoni liikmed, kes on käinud Ukrainas või kohtunud siin Ukraina delegatsioonidega, sellele, et ukrainlaste jaoks on tegemist väga olulise teemaga. Rahanduskomisjonis leidsid kõik komisjoni liikmed, et teema on oluline. Konsensuslikult tehti ettepanek teine lugemine lõpetada ja viia täna läbi eelnõu lõpphääletus. Aitäh!

kindlasti, kui see teid huvitab, saab pöörduda Rahandusministeeriumi poole, võib-olla nad suudavad täpsustada seda, või Euroopa Komisjoni esindus Eestis suudab seda täpsustada.

Aitäh! Ega ma ei oska öelda, mis on juhtunud ja mida nad hääletamise käigus teevad. Eks me ilmselt lähimate minutite jooksul seda näeme.

Dilemma, mis on esile kerkinud meie parlamendis korduvalt, on see, milline on tegelikult meie otsustuspädevus, meie parlamentaarne finantsautonoomia ja kui kaugele me sellega minna võime.

Lloyd George, kes ütles, et poliitikud on need, kellega me ei saa nõustuda, aga kui me nendega nõustume, siis on nad riigimehed.

kui teisel pool on Ukraina 18 miljardit võimalus üle elada järgmine aasta. See on ikka uskumatult väiklane. Uskumatult nüri ja arusaamatu.

sest see, mida tehakse praegu siin selle eelnõuga, mida te tahate tulla järgmise eelnõuga tegema, on Eesti finantsautonoomia eelarvelise suveräänsuse äraandmine Euroopa Liidule." Teistel on elu ja surma küsimus praegu mängus! Kas nad elavad selle talve ja selle aasta üle? Meie sõda käib praegu iseenda suveräänsuse üle ka, kui me Ukrainasse anname relvi, kui me Ukrainasse anname laenu. Nüüd EKRE tuleb, et saage hakkama. See on üks selliseid näiteid, miks Euroopa Liit on meile hädavajalik. Ukrainal ollakse kallal sellepärast, et tema Euroopa Liidus ei ole. Selle pärast! Euroopa Liidu riikidele ei minda niimoodi kallale, Ukrainale mindi. Ja teie hõõrute käsi, et jumala pärast, et Euroopa Liit ei tuleks Ukrainale appi,

Korrumpeerunud riigiks loomulikult sõimate, siis "nihverdamine, nagu Ukrainas on kombeks". Sellised tsitaadid meie Eesti Vabariigi parlamendi stenogrammis. Ma ütlen, Putin rõõmustab, kui ta seda loeb. Tal ei ole praegu aega, aga see on täpselt see, mida ta tahab.

No selliseid lauseid veel: "Ei ole muidugi vist ilmselt olemaski sigadust, mida tänasel valitsusel ei oleks häbi toppida Ukraina aitamise sildi alla. Praegune sigadus, mida te siin Ukraina aitamise sildi all teete, on Eesti finantsilise suveräänsuse äraandmine, järgnevate Riigikogu koosseisude ja valitsuste finantsilise suveräänsuse piiramine." Meil on 16-miljardiline eelarve ja me võtame teadmata mitmeks aastaks 7-miljonilise garantii selleks, et päästa Ukraina. Te ütlete, et Eesti kaotas oma suveräänsuse. Häbi ka on või? Äkki lõpetate? Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole Riigikogu liikmetel, seega on läbirääkimised lõppenud. Eelnõu kohta on esitatud ka üks muudatusettepanek.

Eelnõu poolt hääletas 55 Riigikogu liiget, vastu oli 14, erapooletuid ei olnud. Otsus on vastu võetud.

5. detsembril toimunud kultuurikomisjoni koosolekul, kus arutati ühinemise seaduse eelnõu kohaselt Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppega Eesti ühinemist, leiti, et

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu 715. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänane 11. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 teine lugemine. Ma palun kõnepulti ettekandjaks riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnase!

Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2022. aasta 16. mail ja selle esimene lugemine lõpetati 2022. aasta 14. septembril.

10. oktoobri, 17. oktoobri, 24. oktoobri, 25. oktoobri, 27. oktoobri – erakorraline istung 15. novembri, 6. detsembri ja 12. detsembri istungitel ehk kokku kaheksal istungil. Võib öelda, et töö selle eelnõu kallal enne teist lugemist oli pikk ja põhjalik.

esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 2022. aasta 14. detsembriks ehk tänaseks. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon 15. novembri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada.

osales enamikel istungitel, samuti kaitseväeteenistuse osakonna juhataja ja Kaitseressursside Ameti peadirektori kohusetäitja Anu Rannaveski ning õigusosakonna õigusloome valdkonna juht Guido Pääsuke.10.

eelnõu kohta esitatud arvamuses sisalduvatest ettepanekutest, kaitseministri ettepanekutest, riigikaitsekomisjonis toimunud aruteludest ning sisuliselt arvestatud muudatusettepanekutest. Seejuures püüdis riigikaitsekomisjon muudatusettepanekute arutamisel ja muudatusettepanekute sõnastamisel saavutada kompromissi, mis meil valdavalt ka õnnestus.

sest Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi, Kalvi Kõva ja Helmen Küti esitatud muudatusettepanekud on identsed. See muudatusettepanek jäeti riigikaitsekomisjoni poolt konsensuslikult arvestamata

Riigikaitsekomisjoni poolt eelnõu menetlusse kaasatud Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Elle-Mall Sadrak toetas selle muudatusettepaneku puhul eelnõu sõnastust. Kaitseressursside Ameti peadirektori toonase kohusetäitja Anu Rannaveski sõnul on kaitseväeteenistus põhiseadusest tulenev kohustus ja seda peaks käsitlema erinevalt. Delikaatsete isikuandmete, sealhulgas terviseandmete töötlemise õigus on seadusest tulenevalt olemas, aga täna tehakse seda eelnõust tulenevalt edasi piirangutega. On oluline, et ligipääsu saavad ainult arstid, kes hindavad terviseseisundit ja saavad ligipääsu kindlale andmekoosseisule. Logid jäävad maha, nendest tulenevalt saab järelevalvet ja väärkasutust näha ning vajadusel sekkuda. Arstid ei saa kõikide kaitseväekohustuslaste terviseandmetele ligipääsu andmebaasis, vaid seda küsitakse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest kindla nimekirja alusel päringute teel. Avalikust huvist rääkides, kaitseväeteenistusse tulevad isikud on seotud relvade ja lõhkeainetega. Kui riik kohustab inimest millekski, siis peab vähendama ohtu, mis sellega võib kaasneda. Kolonel Eero Rebo sõnul tegeleb Kaitseliit üksuste formeerimisega ja kui formeerimise ajal hakataks neid nõusolekuid, millega antakse ligipääs isiku terviseandmetele, vormistama, siis üksused formeeruksid aeglasemalt ja see oleks riigikaitse seisukohast väga halb. Lisaks võib formeerimine toimuda küberrünnete tingimustes ja nõusolekute andmine ei pruugi olla võimalik. Kokkuvõtlikult öeldes kaaluvad riigi julgeoleku ja riigikaitse üldised huvid siinkohal üles kaitseväekohustuslastest üksikindiviidide huvi.

tegevväelase ja isiku võib esitada uue sõjaväelise auastme saamiseks enne auastme vanuse täitumist, kui ettepanekule on lisatud motiveeritud põhjendus auastme vanuse kohaldamata jätmise kohta. kohta. Ka praegu on olemas praktikas sellised võimalused, seda on rakendatud praktikas ja seetõttu komisjon leidis, et on mõistlik see erand sellisena fikseerida siia seadusesse.

toodi asjaolu, et avalikus teenistuses, sealhulgas ka teistes jõustruktuurides ei ole sellises suurusjärgus koondamishüvitisi ette nähtud ning tegemist on võrdse kohtlemise printsiibi rakendamisega kogu avalikus teenistuses.

Riigikaitsekomisjonis tõstatus ka eelnõus sätestatud kaitseväelase vormiriietuse ebaseadusliku kasutamisega seonduv ning karistused selle eest. Kaitseväeteenistusväliste isikute vormi kandmise tingimused on sätestatud kaitseväeteenistuse seaduses, kaitseministri määruses ja Kaitseväe juhataja kinnitatud Kaitseväe vormikandmiseeskirjas. Kaitseväe vormiriietuse kandmise keeld ei laiene isikutele, kellel on selleks seadusest tulenev õigus, ehk reservväelastele, eruväelastele ja kaitseliitlastele. Seega, eelnõuga ei kitsendata isikute ringi. Regulatsioon on vajalik eelkõige pahatahtlikult kaitseväelase vormiriietust kandvate isikute distsiplineerimiseks.

Riigikaitsekomisjonis lepiti konsensuslikult kokku, et kaitseminister ja Kaitseväe juhataja täpsustavad oma vastavates õigusaktides ehk määruses ja käskkirjas Kaitseväe vormiriietuse kasutamise ja kandmisega seonduvat.

Kas Riigikogu liikmetel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, me saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde.Eelnõu kohta on esitatud 24 muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek, mille on esitanud Riigikogu liikmed Leo Kunnas ja Alar Laneman, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada sisuliselt. Teine muudatusettepanek, mille on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, esitatud riigikaitsekomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Neljas muudatusettepanek,

Viies muudatusettepanek on esitatud Riigikogu liikmete Leo Kunnase ja Alar Lanemani poolt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Kuues muudatusettepanek, mille on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Seitsmes muudatusettepanek, mille on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Kaheksas muudatusettepanek, esitatud riigikaitsekomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult.

14., riigikaitsekomisjoni poolt, arvestada täielikult. 15., riigikaitsekomisjoni poolt, arvestada täielikult.

Vabariigi Valitsus on parlamendile arutamiseks esitanud nii-öelda õigusnovelli: ühte konkreetset õigussuhet reguleeriva välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille mõte on näha ette seadusest tulenev alus, selleks et võimaldada Eesti riigil Euroopa Liidu kehtestatavaid fondispetsiifilisi määrusi rakendada moodusel, mis võimaldaks anda konkreetsetele sihtasutustele üle haldusülesandena teatud välisvahendite kasutamise rakendusüksuse pädevus.

kava ja taasterahastu vahendid, mida need nimetatud seadused ei hõlma.Kokkuvõttes, üldiste Euroopa Liidu struktuuritoetuste puhul toimub see selges raamis, et antakse üle sihtasutustele kui rakendusüksustele

täpselt samasugusel moodusel riigi sihtasutustele, kes ka on üldises korras Euroopa Liidu vahendite rakendusasutused. Aitäh!

struktuurivahendite programmist kõrval olevate Euroopa Liidu vahendite kasutamiseks, nagu need on ette nähtud Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisel. Ma loodan, et see tagab täpselt samasuguse läbipaistvuse ja haldusloogika, nagu on ette nähtud senise struktuurivahendite seaduse alusel rakendusasutuste tegutsemise puhul. Jutt ei käi mingitest kolmandatest isikutest, eraõiguslikest, vaid üksnes riigi asutatud sihtasutusi peetakse silmas.

Minister Urmas Reinsalu tutvustas lühidalt algatatud eelnõu sisu ja eesmärki ehk seda õiguslikku novelli. Väliskomisjon tegi konsensuslikult järgmised menetluslikud otsused: võtta

siis on ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks täiskogu päevakorda 11. jaanuaril 2023. Komisjoni otsusega määrati eelnõu ettekandjaks mind. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Teile ei ole küsimusi. Aitäh,

Aitäh! Hea Riigikogu! Ma alustan väikese pildiga sellest, kuidas tööturg hetkel käitub. On kõlanud, et on palju koondamisi, ja vastab tõele, et just tööstusvaldkonnas tööhõive hetkel väheneb ja koondamisi on kõige rohkem.

Kes muret tunnevad, saavad sealt kontrollida, kuidas olukord on.Nüüd eelnõu juurde minnes, tööturumeetmete seaduse eelnõu. Alustan tänamisest. Kõigepealt, ministeeriumi juhiti hästi ka enne sotsiaaldemokraatide valitsusse jõudmist ja märgati olukorda, et tööturu aktiivsed meetmed ei ole kõige paremini reguleeritud. Selleks, et sellest segadusest läbi murda, telliti OECD-lt analüüs. OECD analüüsi põhjal räägiti läbi sotsiaalpartneritega ja jõuti selle eelnõuni, mis on täna meil siin laual. Nii et ma tänan nii ametiühinguid ja tööandjate keskliitusid

sellise pealkirjaga –, millega kaasajastatakse ja korrastatakse tööturuteenuste osutamise õigusruumi. Eelnõuga asendatakse kehtiv tööturuteenuste ja -toetuste seadus. Tööturuteenuste osutamise õiguslik korraldus on aja jooksul muutunud väga keerukaks ning osapoolte jaoks koormavaks, sihtrühmade jaoks raskesti hoomatavaks. Töötukassa kaudu osutatavate tööturuteenuste ja -toetuste tingimusi reguleerivad praegu kaheksa õigusakti.

Erinevates õigusaktides on erinevad tööturuteenused või samad teenused erinevatele sihtrühmadele reguleeritud sarnase detailsusastmega. Kehtiv süsteem ei taga õigusselgust ja selle tulemusena on töö otsimisel tuge vajavatel inimestel ja tööandjatel raske aru saada, milliseid teenuseid ning mis tingimustel töötukassa neile pakub. Teenuseid saab loendada erinevalt, aga tuginedes eelnõu aluseks olevale OECD analüüsis kasutatud lähenemisele, on tööturuteenuseid kokku

suutis töötukassa vähem kui kolme nädalaga jõuda reaalsete väljamakseteni palgatoetuste osas, mis hoidsid Eestis ära pikaleveniva majanduslanguse. Vastupidi, majandus läks väga kiiresti hoopis buumi 2021. aastal. Sama eesmärgiga tööturuteenused ja tööturutoetused kopeeritakse eelnõus tööturumeetmeteks ning tööturumeetmete loetelu on seaduses lõplik. Meetmeid on kümme: teavitamine tööturu olukorrast ning tööturuteenustest ja -toetustest, teiseks – töövahendus, kolmandaks – karjääriteenused, neljandaks – töökeskne nõustamine, viiendaks – oskuste arendamine, kuuendaks – ettevõtluse toetamine, seitsmendaks – töövalmiduse toetamine, kaheksandaks – töövõime toetamine, üheksandaks – tööle asumise ja tööl püsimise toetamine, ning kümnendaks – tööturuteenusel osalemise toetamine. Seaduses sätestatakse tööturumeetmete rakendamise üldised põhimõtted ning piiritletakse meetmeid saama õigustatud sihtrühmad. Selliselt on tagatud, et sihtrühmade jaoks on seaduse tasandil senisest selgem, millist liiki tööturumeetmeid töötukassa pakub ning millistele meetmetele on erinevatel sihtrühmadel õigus. Konkreetsed tööturuteenused ja -toetused ning nende tingimused reguleeritakse aga edaspidi Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatavas tööhõiveprogrammis. Selliselt on tagatud võimalus efektiivselt tööturuteenuste disainiga reageerida tööturu olukorrale. Programmid kehtestatakse tähtajaliselt ning neis ühendatakse nii tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist kui Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavad töötukassa teenused.

töövõimetoetuse andmekogu – üheks töötukassa andmekoguks. Võrreldes kehtiva olukorraga, kus kõik kolm andmekogu on sätestatud erinevates õigusaktides, suureneb oluliselt õigusselgus nii töötukassa, vastutava töötleja kui ka laiemalt andmesubjektide, andmesaajate jaoks. Ühtse andmekogu loomine lihtsustab tulevikus andmekogu arenduste tegemist, suurendab arenduskiirust ning võimaldab eelduslikult vähendada arenduskulusid. Eelnõuga ei kavandata sisulisi muudatusi sihtrühma õigustes ega kohustustes ega tööturuteenuste ja tööturutoetuste sisus ega kättesaadavuses. Eelnõuga kavandatakse muudatusi teistes tööturuteenuste ja -toetustega seonduvates seadustes. Muudatused on tehnilist laadi ja need tehakse seaduste kooskõlla viimiseks tööturumeetmete seadusega.

Tõsi on see, et pandeemia perioodi jooksul oli neid meetmeid vaja välja töötada mitu korda. Enamasti oli tegu palgameetmetega, palgatoetustega, ja mitte kõik ei läinud väga hõlpsalt ja kiiresti. Eesmärk on korrastada olukord selliselt, et tõepoolest seda süsteemi, kuidas tööhõiveprogrammi muudetakse, töötukassa nõukogu arutab, teeb konsensusliku otsuse, teeb valitsusele ettepaneku, valitsus muudab tööhõiveprogrammi, et valitsuse tasemel dialoog

seaduses jäetakse paljud otsad lahti, antakse volitus üle töötukassa nõukogule või ainult valitsusele, ja kasutades ära kriisiaega, saadakse teha neid otsuseid ja parlamendist üle sõita. Aga minister vastas, et parlamendist ülesõitmine ei ole kindlasti eesmärk. Selle

Ja seaduse tasandil ei ole enam üksikteenused, vaid need on meetmed, mis võivad erinevaid teenuseid sisaldada. Selgus on nii

loodetavasti viiruselaine ei ole selline, et oleks vaja hakata kiiremaid muid otsuseid langetama.

Peep Peterson vastas, et järelevalveks on saadaval kaks versiooni. Üks on see, et Riigikontroll teeb nagunii suhteliselt regulaarselt töötukassa üle järelevalvet, auditeerib teenuste kaupa kaupa ja ka üldreeglite kaupa ning on teinud vastavaid märkusi. Viimane kriitika oli näiteks see, et töötukassa toel õpinguid alustatakse, aga ei lõpetata. Ja seda kriitikat on ministeerium tõsiselt analüüsinud. Ja teine, et iga kord, kui tööhõivekava muudetakse, võiks Riigikogu sotsiaalkomisjon saada ülevaate, mille alusel ja kuidas, et komisjon oleks kursis ja hoiaks sellel dokumendil nii-öelda silma peal. Ma arvan, et see on väga mõistlik. Komisjoni liikmed olid sama meelt. Ja langetatigi peale sellist arutelu järgmised menetluslikud otsused.

Tänane 14. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu 747 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks justiitsminister Lea Danilson-Järgi!

Üleminekut digitaalsele kohtumenetlusele võibki pidada suurimaks eelnõuga kavandatavaks muudatuseks, kuivõrd muudatuste elluviimise järgselt on vanglas viibivatel isikutel võimalik lugeda, koostada ja edastada kohtumenetluse materjale digitaalses keskkonnas. Selline korraldus võimaldab muuta infovahetuse menetlusosaliste vahel oluliselt tõhusamaks, säästes nii haldus-, personali‑, transpordi‑ ja paberikulusid ning menetlusaega tervikuna. Lisaks kohtumenetlustele puudutab digitaliseerimine ka haldusmenetluses koostatavaid dokumente, mistõttu on vanglas viibivatel isikutel tulevikus võimalik näiteks digitaalsel teel lugeda, koostada ja edastada ka erinevaid avaldusi, taotlusi ja muid dokumente. Väga olulised on eelnõuga võimaldatavad tehnoloogilised arengud taasühiskonnastavate tegevuste vallas. Näiteks võimaldatakse avavangla vangidel,

Märkimist väärib ka loodav võimalus kasutada senisest laiemalt lühiajalise kokkusaamise võimalust näiteks telesilla vahendusel. Arvestades ühiskonna üldist tehnoloogilist arengut, on kindlasti otstarbekas liikuda vastavalt võimalustele üle kaasaegsele asjaajamiskorrale ka vanglates. Tehnoloogiliste lahenduste kasutamine aitab kinnipeetavaid paremini ette valmistada eluks väljaspool vanglat. Samuti säästab digitaalne asjaajamine ametnike tööaega ning võimaldab kinnipeetavatel oma õigusi efektiivselt teostada.

Eelnimetatud tehnoloogiliste muudatuste kõrval vähendatakse eelnõuga seaduses sätestatud maksimaalse kartserikaristuse pikkust. Samuti nähakse ette juhtudeks, mil kaks või enam järjestikuselt täideviidavat karistust ületaks maksimaalselt lubatud kartserikaristuse pikkuse,

Need muudatused viivad vangistusseaduse sätted kooskõlla rahvusvaheliste soovitustega, mis me nendel puhkudel oleme saanud. Veel nähakse eelnõu muudatustega ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu isiku arvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise

Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu õiguskomisjon käsitles antud eelnõu 6. detsembril 2022. aastal.

Lea Danilson-Järg selgitas, et muudatused tulenevad ka rahvusvahelistest soovitustest, kuna Eestis on kinnipeetavaid, kes järjepidevalt ei allu korrale ja saavad pidevalt kartserikaristusi, ent neile peab olema jäetud taastumise aeg. Heljo Pikhof uuris, kas avavangla puhul kontrollitakse kinnipeetava internetikasutust, kui ta ei ole vangla territooriumil ning seda, et ta ei vahetaks vangla väljastatud mobiiltelefoni mõne teise vastu. Justiitsminister vastas, et leheküljed, mida on mõeldud kasutatavaks muuta, on eelkõige selleks, et kinnipeetav saaks enda digitoimikule ligipääsu. Mobiiltelefoni küsimuses ei saa täielikult välistada riski, et kinnipeetav väljaspool avavanglat teisi seadmeid kasutab, selgitas minister. Kui selline asi välja tuleb, järgnevad sellele vastavad meetmed.

et mis siis saab. Martin Ziehr tõdes, et lõpuni ei saagi seda kontrollida ja ka praegu on selline risk täiesti olemas.

Anti Poolamets uuris, kas mobiiltelefonide puhul saab ka piirata telefoninumbreid, kuhu helistada. Martin Ziehr selgitas, et väljahelistamist saab saab küll tehniliselt piirata ja on võimalik ka tagantjärele kontrollida. Ehk siis jutt oli sellest, kas võiks mõjutada tunnistajaid, suhelda näiteks vanade kuriteokaaslastega, sellised olukorrad.

Komisjon otsustas eelnõu võtta päevakorda 14. detsembril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29. detsember ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Poolamets. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised?

Läheme edasi. Tänane 15. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu

on 723. Selle eelnõuga antakse õiguslik tähendus digitaalsele kohtutoimikule. Kohtutes on juba üle kolme aasta edukalt katsetatud uut töökorraldust, eesmärgiga selgitada välja, millised on digitaalse kohtumenetluse eduka rakendamise eeldused. Proovitud on digitaalse toimiku toimivust, selle IT-lahenduse toimivust ja sobivust kohtuasjade digitaalseks menetlemiseks.

Kui rääkida faktidest, siis praegu tegelikult juba menetletaksegi rohkem kui 60% tsiviil‑ ja haldusasjadest digitaalselt. Kohtunikele, kohtu töötajatele ja menetlusosalistele on loodud vastav infosüsteem, mida nimetatakse digitaalseks kohtutoimikuks, kohtutoimikuks, mis lihtsustab kohtutoimiku materjalidega töötamist. Täiendatud on ka kohtu kasutuses olevat riistvara, et kõigil oleks võimalik seda lahendust kasutada.

ja ametnikud nendega tegelevad. Kui edaspidi see aeg vabaneb ja saab täita muid kohtunikke toetavaid tööülesandeid, siis kokkuvõttes see kiirendab kohtumenetlust ja tagab kiirema ja tõhusama õigusemõistmise kõigi menetlusosaliste jaoks. Kohtud ei pea siis enam ootama pabertoimiku saatmist ja samal ajal saavad töötada sama kohtuasja toimikuga, mis pabertoimiku puhul ei ole võimalik. Nii et äärmiselt mugav lahendus. Aga samas, kohtumenetluse digiteerimine ei tähenda sugugi, et menetlusosaliste juurdepääs kohtutoimikule oleks kuidagi selle võrra piiratud. Toimikuga on võimalik edaspidigi soovi korral tutvuda paberil ja sel juhul kohus väljastab isiku taotluse alusel talle toimiku väljavõtte paberil. Aga edaspidi vastavalt sellele eelnõule hakkab õiguslikku tähendust omama ainult digitaalne toimik.

Tähendab, kui kohtunik või mõni menetlusosaline tahab endale sealt teatud materjale välja printida, siis see vabadus on tal alati olemas. Aga sellist asja, et kuskil keegi hoiab väljaprindituna toimikut täies mahus,

Urve Tiidus, palun!

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu õiguskomisjon arutas eelnõu 723 oma 5. detsembri koosolekul eelnõu tutvustas meile justiitsminister Lea Danilson‑Järg ja justiitshalduspoliitika osakonna kohtute talituse nõunik Margit Lauri.

eelnõu võimaldab üle minna tsiviil‑ ja halduskohtumenetluses digitaalsele kohtutoimikule, nagu juba räägitud. Uut töökorraldust on kohtutes juba üle kolme aasta katsetatud, eesmärgiga selgitada välja digitaalse kohtumenetluse eduka rakendamise eeldused. Sealhulgas on läbi proovitud seda võimaldava tarkvara toimivus ja sobivus, nüüdseks toimib kõik väga hästi. Üleminek digitaalsele toimikule võimaldab kokku hoida kohtute tööaega ning vabaneva aja arvel saab täita teisi tööülesandeid, mis omakorda [vähendab] kohtumenetluse ajakulu. Samuti tekib digitaalse toimiku puhul võimalus samal ajal sama kohtuasja ja toimikuga töötada erinevatel asjaosalistel. Ta märkis, et kõikides kohtumajades on juba täna võimalik digitaalselt kohtuasju menetleda ning sellekohane valmisolek tarkvara poolest on olemas. Samas ei välista muudatus võimalust tutvuda ka paberil toimikuga, kui selleks avaldatakse avaldusega soovi, ning paberil esitatud dokumente on samuti võimalik digiteerida ja digitoimikusse lisada. Eelnõuga luuakse veel regulatsioon, mille kohaselt kohus võib teha kohtumääruse osaliselt või täielikult automatiseeritud infosüsteemis, tingimusel, et määrus vastab menetlusseadustikus sätestatud kohtumääruse nõuetele. Näiteks ei ole sel juhul menetlusse võtmine enam eraldi dokument, vaid märge infosüsteemis, mille kohta saadetakse kõikidele osapooltele teavitus. Ta lisas, et kohtud ja kohtute haldamise nõukoda on selle eelnõu heaks kiitnud ja seda hinnatakse kui positiivset arengut. Digitoimiku sätted juba

14. detsembril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29. detsember kell 16 ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heljo Pikhof. Kõik otsused olid konsensusega. Aitäh! Aitäh! Tundub, et küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kert Kingo, palun!

osade inimeste põhiseaduslikke õigusi. Nimelt ütleb põhiseaduse § 15, et igal isikul on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.

Meil alles eile oli siin suur torm. Saaremaa on siiamaani ilma elektrita, ehk siis see on meie reaalsus. Millises idealistlikus maailmas te nüüd elate, kui te jätate ainult digitaalse kohtusüsteemi?

Ja kogu see sisukirjeldus siin oli toodud kohtunike vaatevinklist. Aga inimesed, kes tahaksid ka kohtusse võib-olla oma õiguste kaitseks pöörduda, nende suhtes ma ei kuulnud, et oleks kuskilt mingit hinnangut võetud, kuidas see mõjutab nende võimalust.

Meie ilmastikutingimused, meie olukord, kus meil ei hakka elektrit olema. See, et me rikume järjekordselt mingi grupi isikute põhiõigusi, kellel teeme praktiliselt võimatuks kohtu poole pöörduda. Ma ei tea, kas teil ongi eesmärgiks

Tänane viimane, 16. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, pärimisseaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse

juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tahan teile tutvustada eelnõu, mis puudutab Euroopa Liidu kättetoimetamise määrust.

Üks nendest määrustest käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades ja teine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades.

Tõendite kogumise määrust kohaldatakse Euroopa Liidus juba alates 2004. aastast ning see reguleerib tsiviil- ja kaubandusasjade kohtumenetluse raames tõendite kogumist. Näiteks DNA-proovid, tunnistajate ütlused, dokumentaalsed tõendid, ekspertarvamused ja nii edasi. Dokumentide kättetoimetamise määrust kohaldatakse alates 2008. aastast ja see reguleerib tsiviil- ja kaubandusasjades kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamist teises liikmesriigis. Neid tõendite kogumise ja kättetoimetamise määruseid kasutatakse piiriüleses justiitskoostöös iga päev. Mõlema määruse muutmise peamiseks eesmärgiks on on piiriüleste tsiviil- ja kaubandusasjade efektiivsem menetlemine ja seeläbi õiguskindluse tagamine tänapäevaste tehniliste võimaluste parema kasutamise kaudu. Näiteks võimaldab muudetud kättetoimetamise määrus menetlusdokumendi kättetoimetamist e-posti teel ja kohustab liikmesriike tagama abi andmise võimaluse menetlusosalise aadressiandmete kindlakstegemiseks. Tõendite kogumise määruses on muu hulgas täpsustatud kohtu mõiste ja videokonverentsi läbiviimise kord. Määruseid rakendatakse kahes faasis. Eelnõu käsitleb üksnes määruste rakendamise esimest faasi.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused on üldjoontes tehnilist laadi. Seniste rakendussätetega võrreldes täpsustatakse, et dokumendi kättetoimetamise määrust saavad lisaks maakohtutele otse,

Tõendite kogumise määruse rakendamisel aktsepteeritakse edaspidi lisaks eestikeelsetele vormidele ka ingliskeelsete vormide kasutamist. Ingliskeelseid vorme aktsepteeritakse ka muude justiitskoostöö instrumentide puhul, sest inglise keel on rahvusvaheline suhtluse keel ja siin on tegu rahvusvahelise suhtlusega. Pärimisseadust täiendatakse seetõttu, et muudetud tõendite kogumise määruses on defineeritud kohus, kes võib tõendite kogumise määruse kohaselt teisest liikmesriigist tõendeid koguda. Kuivõrd Eesti õiguse

dokumentide kättetoimetamise määruse rakendamise muudatusega seetõttu, et määruse järgi on võimalik edastada aadressiandmete päringute vastuseid ka

piiriüleste tsiviil‑ ja kaubandusasjade efektiivsemat menetlemist ning seeläbi õiguskindluse tagamist tänapäevaste tehniliste võimaluste parema kasutamise kaudu. Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Stella Johanson täiendas ja selgitas, et eelnõu käsitleb kahe otsekohalduva määruse rakendamist, mille puhul ei ole vaja luua riigisisesesse õigusesse ülevõtvaid norme, kuid on vaja ette näha viisid, kuidas määruseid tõhusalt rakendada. Tõendite kogumise ja kättetoimetamise kohased määrused on tegelikult juba vanad määrused ja neid kasutatakse piiriüleste kohtumenetluste puhul iga päev. Seega on uute määruste eesmärk eelkõige kaasajastamine. Vabariigi Valitsuse poolt määruste rakendamisest tulenevalt pakutud muudatused hõlmavad tsiviilkohtumenetluse seadustikus numbrite kaasajastamist ning ringkonnakohtu ettepanekul määruste otsekasutamise võimaldamist ringkonnakohtule ja Riigikohtule. Viimase puhul võib selline vajadus praktikas tekkida ja seetõttu ei oleks senine nõndanimetatud formaalne piirang põhjendatud, sest need kohtud on määruste mõistete tähenduses nii-öelda edastavad asutused. Samuti tehakse muudatus pärimisseaduses – nii nagu minister siin juba rääkis sest tõendite kogumise määruse läbirääkimistel defineeriti kohus, kes võib määruse kohaselt teisest liikmesriigist tõendeid koguda.

Lisaks tegi Siseministeerium ettepaneku muuta rahvastikuregistri seadust, et rahvastikuregistrisse tehtavate päringute vastuseid ei pea saatma tingimata krüpteeritud kujul. Ta märkis veel,

sest selleks on vaja tehnilised võimekused alles luua ning seega eelnõu seda otseselt ei puuduta. Heljo Pikhof uuris, milline on kasu sellest Eestile ja teistele riikidele. Stella Johanson vastas, et kasu saabki olema selle läbi, nagu on välja toodud määruste muutmise eesmärgid. Seni on enne nende määruste muudatuste jõustumist liikunud dokumendid paberkandjal, mis nüüd muutub tulenevalt tehniliste võimekuste rakendamisest 2025. aastal. See tähendab, et vastavad asutused hakkavad dokumente omavahel edastama ainult digitaalselt. Praegu esitatud rakendussätted on üsna väikese, kuid vajaliku mõjuga. Tänu nendele saavad ringkonnakohus ja Riigikohus vajadusel teha otsepäringuid ning näiteks on ka notaritel võimalus tõendeid koguda esimese astme kohtu asemel. Aa,

teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 29. detsember ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heljo Pikhof. Kõik otsused võeti vastu konsensusega.

Selliseid tehnilisi seadusi liigub siin küll ja küll, ei ole nad ka üleliia palju vastuolusid tekitanud. Aga ometi, kui me vaatame jälle sinna Brüsseli poole, Euroopa Liidu institutsioonide poole, siis me ei saa alahinnata seda, et üle 50% õigusest tuleb Euroopa Liidu institutsioonidelt. Ja see on ainult üks näide, kui meie põhiseadust innukalt tühjaks kaevatakse, väsimatult tühjaks kaevatakse. On küll palju rohkem tehnilist laadi kui mõni vihakõne ideoloogilise kontrollimise tööriist, liikmesriikide ahistamise tööriist, ideoloogilise allasurumise tööriist, aga sellegipoolest jälle üks tohutu andmevahetus, tsentraliseeritud,

Viimasel ajal on see eriti entusiastlikuks läinud. Mul on seda tegelikult raske justiitsministrile ette heita, sest teame ise, et euroõiguse seisukohalt me ei ole enam vabad. Tegelikult me suudame suuremaid Selleks, et midagi väga suurt ära hoida, mis on juba kusagil kollektiivselt föderaalpõhimõttel vastu võetud, siis me hakkame trahve saama, siis me hakkame kiusu saama ja siis hakkab juhtuma. Nii et selles kontekstis me ei ole sugugi vabad

Õhinapõhised föderalistid nõuavad viimastegi rahvusriigi privileegide äravõtmist, välispoliitika äravõtmist, kaitsepoliitika äravõtmist ehk otsesõnu öeldes föderatsiooni moodustamist. Aga vaadake, see ei ole ainult jutt, vaid see on kõige räigemas vastuolus meie põhiseadusega, et meilt vetoõigus ära võetakse. Me elame kõhedust tekitaval ajal: ühelt poolt Ukraina sõda ja teiselt poolt küünilised föderalistid.

ja see on ka Riigikogu juhatusele edastatud. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised.

Tagasilükkamise ettepaneku poolt on 16 saadikut, vastu 39, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu on jätkuvalt menetluses.